Постъпило е предложение

Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители!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

Няма. Други народни представители? Заповядайте, господин Иванов.